**Bebić, Luka (HDZ)** Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, ovo je drugo čitanje, P.Z.E. br. 367 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Ministar pravosuđa gospodin Ivan Šimonović, izvolite. **Šimonović, Ivan** Gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Hrvatska do danas nije imala posebno regulirano izvršavanje sankcija za maloljetnike. Za mene nije pravo pitanje zašto se donosi ovaj zakon, nego zašto već i ranije nije bio donesen? Suvremena penološka shvaćanja naime potpuno potpuno su nedvosmislena u tome da se prilikom izdržavanja kazni treba voditi računa o posebnostima maloljetnika. To nije samo pitanje humanog odnosa prema maloljetnicima već i uspješnosti njihovog preodgoja i u tom smislu manjih društvenih rizika, to vodi njihovom boljem i lakšem ponovnom uključivanju u društvo i smanjuje mogućnost recidivizma, odnosno ponovnog počinjenja kaznenog djela. Ovim se zakonom između ostalog maloljetnicima jamči da postupak izvršavanja maloljetničkih sankcija i mjera ne smije ugrožavati njihovo ljudsko dostojanstvo posebno imajući u vidu njihovu ranjivost, njihovu životnu dob te činjenicu da na njih treba odgojno djelovati. Jamči se također da se izvršavanje sankcija i mjera provodi na način koji je individualiziran i prilagođen osobi maloljetnika, a mjere koje će se u izvršavanju poduzimati moraju biti usklađene sa suvremenim znanstvenim shvaćanjima i komparativnim iskustvima. Za svakog maloljetnika treba sastaviti pojedinačni program, prilagođen njegovim specifičnim potrebama, odnosno rizicima. Sastavni dio pojedinačnog programa i planiranje pomoći i podrške poslije otpusta kako bi se smanjila mogućnost ponovnog počinjenja kaznenog djela, odnosno drugih rizičnih ponašanja. Napokon vatreno oružje kao najteži oblik prisile prema maloljetnicima na izvršavanju kazne maloljetničkog zatvora, nije dopušteno primijeniti osim kada se radi o nužnoj obrani. Donošenje ovog zakona predstavlja i usklađenje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. I to mogu reći u formalno-pravnom, nego doista i u sadržajnom pogledu. Hvala vam lijepo. Hvala. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram Otvaram raspravu. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre sa suradnicima. Složio bih se prije svega u vašoj početnoj ocjeni da je vrlo bitno pitanje, zašto uopće do sada nismo imali jedinstven propis koji bi uređivao način izvršenja sankcija i mjera izrečenih maloljetnim počiniteljima kaznenih djela. Naime, ne mogu se oteti dojmu da je država ostala gluha na jedan vrlo važan dokument, to je bio Nacionalni program djelovanja za mlade, donešen još tamo 2002. godine, godine, raspravljen i u Hrvatskom saboru, gdje je jedna od tema obuhvaćenih tim jedinstvenim nacionalnim rekao bih ne samo dokumentom koji definira stanje, nego i akcijskim planom preko stotinu mjera, bilo upravo i pitanje odnosa društva prema rizicima koji dovode do porasta ili općenito do pojave maloljetničke delikvencije, odnosno počinjenja kaznenih i prekršajnih djela od strane maloljetnika. Trebalo je očito proći nekoliko godina, trebalo je doći do loših statistika koje su se osobito pokazale nakon 2006. godine, trebalo je doći do upozorenja očito i sa razine Europske unije, da se pristupi ovako jednom propisu. U svakom slučaju za pohvaliti je napore Ministarstva pravosuđa što je u paket zakona kojima zapravo definira pravosudnu reformu u Hrvatskoj uvrstio i ovaj propis, jer ona konačno pokriva ona bijela prazna područja koja su se nalazila između nekoliko zakonskih propisa koje su se primjenjivali i na maloljetne počinitelje. Moramo prije svega biti svjesni da društvene okolnosti koje su objektivna činjenica, ne doprinose umanjenju broja počinjenja kaznenih djela od strane maloljetnika, nego čak što više da je za očekivati da će taj broj rasti. Više je razloga zbog toga, to su sada možda već i neka opća mjesta, ali treba ponoviti. Opća gospodarska kriza pogoduje upravo povećanju situacija, broja situacija kojima su mladi ljudi izloženi kušnji da počine prekršajno ili kazneno djelo. Ona se prelijeva i na stabilnost obitelji. Mnogi roditelji dolaze kući s otkazima, dolaze kući bez plaće, očajavaju, ne znaju izlaz iz situacije. U takvim okolnostima djeca jako jako suosjećaju sa svojim roditeljima. U takvim okolnostima javljaju se teme o kojima i o kojima ne mogu razgovarati s roditeljima. Otuđuju se, osamljuju se. To izravno utječe i na porast vršnjačkoga nasilja. Ovih dana smo svjedoci eklatantnih primjera. Nažalost, posljednja godina donosi od ubojstva Luke Rica pa do ovog najnovijega u Rijeci, zapravo seriju dokaza da društvo nije u stanju reagirati na vrijeme i da su mladi izloženi različitim oblicima nasilja. Katkada razmišljajući o mogućnostima svoje obrane i sami su u stanju počiniti nasilje i sami su u stanju zagaziti u prostor kaznenoga djela. Ali jednako tako moramo znati da u našem okuženju, o tome smo nekoliko puta već razgovarali, raste razina dostupnosti droga, raste razina dostupnosti oružja, da su mnoge obitelji u postratnome traumatskom stresu koji se odražava i na djecu. Nažalost, a to je ocjena i predlagatelja ovoga zakona i drago mi je što je u tome iskren, postojeći sustav socijalne skrbi, ali isto tako institucije zadužene za odgoj ili preodgoj ili resocijalizaciju nisu u dovoljnoj mjeri osposobljene niti u stanju reagirati na način da se prepoznaju i otklanjaju tzv. oblici preddelikvetnog ponašanja, a onda da se cijeli sustav koji se bavi izvršenjem kaznenih sankcija, zapravo bavi mladima samo onda kada su kaznena djela već počinjena i gdje je zapravo izostala preventiva, a onda se od sustava izvršenja kaznenih sankcija očekuje čudo. To je čudo nemoguće niti očekivati niti dobiti, dok god se ne harmoniziraju i napori Ministarstva pravosuđa, kao predlagatelja, odnosno vlade u cjelini i svih resora koji se bave ovom problematikom uključujući socijalnu skrb. Nemoguće je očekivati da će i ovaj zakon doprinijeti smanjenju broja počinjenih kaznenih djela od strane maloljetnika, ukoliko se ne osnaži sustav socijalne skrbi. Ako se dakle monitoring na razini centara socijalne skrbi ne osnaži i digne na višu razinu, a s druge strane ako se odgojni zavodi i centri za odgoj ne ekipiraju dodatno i ako se dodatno ne opreme. To se osobito odnosi na ova dva centra koja imamo, odnosno zavoda, u Turopolju i Požegi za koje po informacijama koje ja imam, možemo reći da nisu u vrhu opremljenosti i kvalitete. Nadalje, mnogi centri koji se bave odgojem na rubu su kadrovske katastrofe. Činjenica je da nam manjka stručnoga kadra, prije svega psihologa, ali i velikoga broja odgajatelja koji su u stanju raditi neposrednije i izravnije sa pojedincima koji su već u sustavu nakon izrečenih mjera. Dobro je, dakle, da imamo ovakav propis i klub Hrvatske narodne stranke svakako će ga podržati. Ali nije dobro ako on ostane usamljen i ako ostane samo u ovom prostoru izvršenja, a ne bude harmoniziran sa svima onima koji su plaćeni, pozvani i zakonom predviđeni da djeluju na preventivi, prepoznavanju osobito vršnjačkoga nasilja, osobito pojedinačnih oblika neprihvatljivih ponašanja dakle cijeli sustav ne harmonizira. Bilo bi dobro da u tome smislu i Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb imaju skrb imaju tješnije oblike suradnje, da ne dolazi do kolizija, da ne dolazi do međusobnog nerazumijevanja. Ali isto tako moramo biti svjesni da je ovo pitanje na kojemu se ne može proračunski štedjeti. Ovo je pitanje iza kojega mora stajati odlučnost države da uloži znatna financijska sredstva, jer prevencija, osobito kad se radi o interesu mladih, osobito kad se radi o maloljetnim osobama nema cijene. U tome smislu najavljujem da će Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke podržati vaš prijedlog zakona. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a, uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Hrvatske demokratske zajednice podržat će zakon koji je pred nama, Zakon o izvršavanju kaznenih sankcija za maloljetnike jer maloljetni počinitelji kaznenih djela svakako su posebna grupacija unutar prekršitelja zakona i počinitelja kaznenih djela. To je posebno ranjiva grupa, psihički nezrela. Gotovo uvijek su oni ja bih rekla produkt socijalnih uvjeta i socijalne sredine u kojoj odrastaju, a za koju oni sami nisu nisu odgovorni ili nisu krivi. Stoga zasigurno zaslužuju posebno uređenje izvršenja kaznenih sankcija izrečenih u kaznenom i prekršajnom postupku. Točno je da je na ovom području postojala pravna praznina, doduše ne potpuna prazna praznina jer je bio Zakon o sudovima za mladež je na snazi načelno uređuje ovo područje ali nije bilo odredaba koji bi u cijelosti regulirali postupak i nužne radnje za izvršenje kaznenih kaznenih sankcija pa se to činilo temeljem pravilnika koji su donijeti na temelju bivšeg zakona koji je '97. ukinut donošenjem Zakona o sudovima za mladež. Dakle, svakako da bih se složila sa svima koji kažu da je bilo nužno donijeti ovaj zakon zbog određene pravne praznine, zbog specifične populacije na koju se odnose ove odredbe. Ali dakle, one su rješavane po nekim drugim propisima što nije bilo dobro rješenje. Stoga je kao što sam rekla nužnost bila donošenje ovoga zakona o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje kojim se uređuje način izvršavanja sankcija, mjera, zaštitnih mjera izrečenih maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i prekršaja. A pod tim maloljetnim se sukladno ovom zakonu smatraju maloljetnici i stariji punoljetnici. Znači, osobe do 21. godine. Nadalje, donošenje ovog zakona je na tragu usklađenja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije, pa je tako u ovaj zakon su ugrađena načela dokumenata Vijeća Europe i Ujedinjenih naroda i Europske komisije, dakle Ovaj zakon predviđa dvije grupe sankcija. Dakle, onih koji potpadaju pod nadležnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, dakle pod socijalnu skrb i onog dijela koje potpada pod nadležnost Ministarstva pravosuđa. Posebno je dobro što i naši kazneni zakoni i Prekršajni zakon predviđaju jednu cijelu lepezu sankcija koje su u odnosu na specifičnosti za maloljetnike raznih uvjeta, raznih psiho socioloških osobina onda je moguća i individualizacija. Dakle, ovaj zakon predviđa izvršavanje posebnih obveza, upućivanje u centar za odgoj, mjere pojačane brige i nadzora, pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i posebnu odgojnu ustanovu što je u nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te izvršavanje mjera upućivanja u odgojni zavod prema Zakonu i kazna maloljetničkog zatvora što je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Posebno što držimo dobrim posebno su ove posebne obveze gdje opet jedan široki krug, dakle od isprike maloljetnika oštećeniku do popravka i nadoknade počinjene štete, obveze pohađanja škole, uključivanje u rad u određene organizacije, uzdržavanje od posjećivanja određenim mjestima, obvezno liječenje od ovisnosti itd. što sve omogućava prilikom izricanja sankcije jedan širok krug mogućnosti radi individualizacije prema posebnim okolnostima i uvjetima i psihičkim i fizičkim maloljetnicima. Ono što se ovim zakonom osigurava, dakle sada na razini zakona, a ne više podzakonskih akata jest da se jamči maloljetnicima zaštita temeljnih prava utvrđenih Ustavom, međunarodnim ugovorima, Zakonom o sudovima za mladež, a ograničavanje tih prava dopušteno je samo iznimno i u granicama nužnim za ostvarivanje Također je propisan način ostvarivanja pravne zaštite maloljetnika. Maloljetnicima se posebno jamči tajnost podataka i identiteta. Posebno su utvrđene mjere kojima se zabranjuje ugrožavanje njihovog ljudskog dostojanstva. Dakle, i činjenicu da na maloljetnika treba prvenstveno djelovati odgojno, jer je svrha svrha poglavito izražena u sankcioniranju maloljetnika. Njen konačni cilj mora biti njegova resocijalizacija. Također je određena nadležnost centara za socijalnu skrb i stavljeno im je u dužnost zaštita osobnih i imovinskih prava i interesa i interesa maloljetnika. Također se određuje da se izvršavanje sankcija i mjera mora provoditi na način koji je prilagođen osobi maloljetnika. Dakle ponovo se naglašava i ističe ta individualizacija programa u provođenju kaznenopravne sankcije za maloljetnika, što je izuzetno važno da se stvaraju grupe prema određenoj procjeni, odnosno dijagnostici potreba i stupnja rizika maloljetnika od strane multidisciplinarnog tima stručnjaka, koji će onda kategorizirati maloljetnika u grupu da li mu treba pojačana skrb i nadzor, da li mu trebaju dodatne sankcije, da li mu zbog izvršavanja obveza da treba nagraditi pogodnostima itd., itd. Također je definirano koja su sredstva primjene prisile dozvoljena u odnosu na maloljetnika, pa se to ograničava na dva sredstva prisile i to samo u slučaju pružanja aktivnoga otpora. Naravno budući da u pojam maloljetnika, sukladno ovome zakonu, potpadaju i stariji i mlađi punoljetnici, dakle govorimo o osobama do 21. godine života. Dakle to su osobe koje čine i moguće da počine ozbiljna kaznena djela, ovdje su također i odredbe o izvršavanju kazne maloljetničkoga zatvora. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora kojom se uređuje izvršavanje kazne za punoljetne osobe ima specifične odredbe za ovu populaciju, ali ovaj zakon sada ovdje posebno utvrđuje one mjere i posebnosti u odnosu na maloljetnika. I naravno složila bih se da će ovaj zakon ostati samo jedan zakon, ukoliko ne budu osigurana prije svega sredstva, a onda i kapaciteti kadrovski za provođenje ovoga zakona, za nadzor, za napore oko individualiziranja programa. Ali jednako i dovođenje naših zatvora i kaznionica u stanje da se sve ove mjere koje su posebno propisane za maloljetnike onda mogu do kraja i provesti. U odnosu na prijedlog zakona, dakle na tekst zakona u prvom čitanju, ja evo moram pohvaliti i izraziti zadovoljstvo Ministarstvu pravosuđa što je uzelo u obzir ono što je iznijeto u raspravi ovdje na plenarnoj sjednici, pa su mnoge odredbe ugrađene u konačni tekst. Evo ja bih prije svega rekla da je izuzetno dobra odredba koja je ugrađena u konačnom tekstu, a u cilju prevencije dakle da se sve odluke o izrečenoj mjeri zabrane recimo posjećivanja određenih mjesta moraju dostaviti policijskoj postaji, odnosno kontaktirati sa policijom da bi i policija mogla to kontrolirati. Jednako tako program pomoći obitelji i u svakom slučaju također radi prevencije obavještavanje policijske postaje o nejavljanju maloljetnika. Dakle tu mora postojati suradnja Centra za socijalnu skrb, kaznionica, zatvora i Također dobro je da je utvrđen članak 30. koji govori o stegovnim mjerama. Jer kao što smo rekli u ovoj populaciji zaista ima, dio dio te populacije je zabludio, da tako kažem. Može ga se, može se izvrsno odgojno djelovati, može se resocijalizirati i to je najvrjednije što se može dogoditi. Ali naravno u toj populaciji ima i osoba koje zaista zlostavljaju, remete rad sa drugima i stoga je bilo potrebno uvesti odredbu o stegovnim o stegovnim mjerama, o određenim uskratama, naravno uvijek uz poštivanje ljudskih prava, pa tako i uz vidim prihvaćanje svih prijedloga pravobraniteljice za djecu koja skrbi o tome da ni jedno pravo maloljetnika ne bude uskraćeno. I na kraju, kolega je u ime kluba HNS-a govorio o tome, i ponavljam da ništa nećemo uspješno uspješno provesti ukoliko ne osposobimo centre za socijalnu skrb, zato je dobro da je tu utvrđen u ovim, u konačnom tekstu i propisi o nadzoru od strane tih centara i ako ne osiguramo dovoljna materijalna sredstva. Ovdje bih izrazila možda samo žaljenje ili možda krivo shvaćeni prijedlog Odbora za pravosuđe u prvom čitanju, koji nije prihvaćen iz razloga jer je iz obrazloženja proizlazi da bi se time ponavljala odredba članka 13. u članku 14. Ono što je bilo upozoreno jest, taj članak 14. u stavku 4. kaže maloljetnika se do osamostaljivanja može privremeno smjestiti u ustanovu socijalne skrbi. Rasprava je bila u smislu da se na neki način centri za socijalnu skrb obveže, da im se ne stavi to kao mogućnost, jer često zbog nedostataka materijalnih uvjeta se onda takvi maloljetnici nigdje ne zadržavaju nego se puste natrag u svoju obitelj koja nije u međuvremenu sređena na način da bi se takav maloljetnik morao u nju vratiti, pa je onda vrlo vjerojatan recidiv. Mi smo raspravljali u tome smislu da se tim člankom moraju osigurati uvjeti da se maloljetnika do osamostaljenja zadrži u nekoj vrsti ustanove socijalne skrbi, da ga se ne bi vratilo ponovo u milje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 Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podržat će donošenje zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, smatrajući da se zaista ovim popunjava jedna pravna praznina. Međutim, već odmah na početku moram konstatirati govoreći u ime Kluba SDP-a da ne stoji tvrdnja u obrazloženju predlagateljeva koji smatra da za provođenje ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. Za sve dobre stvari koštaju, smatramo da je ovo jedno dobro Zakonsko rješenje i za to treba osigurati posebna sredstva. Pogotovo to ću kasnije reći, u analizi pojedinih odredbi koja su dobra rješenja a koja se odnose na maloljetnički zatvor. ovdje se u Zakonu predviđa posebna institucija za maloljetnike, maloljetnički zatvor, a tek podredno napominje se da je to moguće, takvu jednu kaznu, maloljetničku kaznu zatvora izvršavati i u posebnim odjelima kaznionica, međutim, mi znamo kakvo je stanje u našim kaznionicama, u našim zatvorima. DA su takvi uvjeti koji nas često podvrgavaju ocjeni Europskih institucija gdje Hrvatska onda plaća visoke odštete, a problem nije riješen. U nekoliko navrata Hrvatska je bila osuđena da plati naknadu štete ljudima koji izvršavaju kaznu zatvora, a jednako tako naloženo je Hrvatskoj da popravi to stanje, ali ono se nije popravilo jer nije Vlada osigurala zatvorskom sustavu potrebna sredstva. S ovim Zakonom nameću se veći standardi u pogledu izvršavanja kazne, i ostalih sankcija izrečenih maloljetnicima. Ono pretpostavljaju, takve standarde, kada je riječ o izvršenju kazne maloljetničkog zatvora, posebne standarde o zabrani, koji uvodi i Konvencija o zabrani mučenja i tortura u zatvorskom sustavu koja se odnosi i na odrasle osobe, a onda pogotovo na maloljetne. Nama je posebno žao u Klubu SDP-a zašto posebno nije to apostrofirano u ovom Konačnom prijedlogu zakona o izvršavanju sankcija izrečene maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, kada se govori o standardima koji u pogledu prostora pogotovo u zatvoru, u kaznionici gdje oni izvršavaju kaznu maloljetničkog zatvora, ti posebni standardi. Jer bez obzira što to nije posebno naglašeno u zakonu to je obveza Hrvatske i po toj međunarodnoj Konvenciji, ali jednako tako i po Zakonu o izvršavanju sankcija za kazne kazne zatvora za odrasle osobe. Tamo već u početku vidite u zaštiti dostojanstva koja govori jednako o tome koji prostorni uvjeti moraju biti zadovoljeni. Prostorni uvjeti u izvršavanju sankcije i da bi ona bila uspješna su od ključne važnost, iz Izvješća Pučkog pravobranitelja to stanje se ništa nije popravilo, Vlada je u nekoliko navrata obećavala da će osigurati sredstva potrebna za zatvorski sustav, malo ili ni malo se u tom smislu učinilo. Kapaciteti su se povećavali domišljatošću osoblja koje je često od kapelica zatvorskih, naime, za napomenuti je da je dušobrižništvo 2002. godine uvedeno u naše zatvore i u kaznionice, da se počesto od kapelica rade spavaonice. Od prostorija koje služe resocijalizaciji, njihovom zajedničkom druženju često se prave upravo spavaonice, jer osoblje iz zatvora i kaznionica nema gdje smjestiti te osobe. A već je ranije bilo rečeno govoreći o prijedlogu zakona o probaciji, da je upravo to posljedica neadekvatne pravne politike koja se onda osjeća i koja je evidentna onda u našem penalnom sustavu. Međutim, kada ovdje govorimo o ovom Prijedlogu zakona o izvršavanju sankcije izrečene maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, onda moramo biti zaista zabrinuti i ne možemo prešutiti činjenicu da kaznena djela koje izvrše maloljetnici, i to ona teška najteža kaznena djela, brutalna ubojstva, teško ranjavanje da su ipak u porastu. To vidimo iz godišnjih izvješća o radu Državnih odvjetništava u 2009. godini. Javnost se svaki put zgrozi na takvom hladnokrvnošću delikata koje počine mlade osobe počesto prema mladima ili još mlađima od njih, te alarm za društvo u cjelini a posebno za državu. To je signal da mnoge stvari u zemlji nisu onakve kakve bi trebale biti. To dovoljno govori da je naše društvo dobrim dijelom bolesno. To govori o tome da ljudi mladi ljudi, ne osjećaju sigurnost, i počesto je ta agresija kod njih manifestacija nekakvog opravdanog ili nekakvog napada iracionalnost koji oni eventualno mogu očekivati, i tako se čini da nema kraja ovoj mladenačkoj agresiji jer nema kraja onda ljudskoj nesigurnosti. Koliko društvo pridonosi tome da danas se čovjek osjeća sigurno, koliko smo sigurni na ulicama, koliko je sigurnost posla, zaposlenja, to mladi ljudi vide, gube svake vrijednosti. Jednostavno zapanjuje i zabrinjava njihov hladni odnos prema onome što su učinili, nema tu nekog veće kajanja. To je vrlo opasno ponašanje koje zabrinjava, to je jedan duboki sukob pojedinca, pogotovo mladog čovjeka naprema društvu. Društvu koje je srušilo stare vrijednosti, nove do dana današnjega nije izgradilo, nije izgradilo još čvrste institucije. Njihovi roditelji koji se često bore za neku svoju pravdu prema institucijama ne mogu prodrijeti i to stvara jedan osjećaj bezvoljnosti, apatije ali jednako tako društvene i državne nediscipline. To često ide jedno s drugim. Ljudi koji su naviknuti da se pobune protiv nekih nepravednih rješenja, protiv zakona koji se donose, a koji su protiv građana ne za njih, kao što je recimo Francuska. To je pitanje jednostavno građanstva, koliko su u biti, koliko vlast je tu odgovorna da je od građana napravila ne samo svjesne ljude nego podanike. To onda isplivava ovdje kod maloljetnika i to je jedan kompleksniji problem koji daleko, daleko premašuje i ovaj naš penalni sustav, koji dolaze u biti na kraju kada je sve već završeno, ali koji se onda susreću s elementarnim stvarima da bi se tim ljudima pomoglo, pomoglo, tim mladim ljudima i u tom zatvorskom sustavu, da ne bi slučajno više ponovili djela. I ne daju im se onda elementarna sredstva da bi mogli raditi s tim maloljetnicima. Je li normalno to? Pučki pravobranitelj je našao da u zatvoru stoji mladi čovjek sa bolesnikom starcem s TBC-om, to je bilo prije nekoliko godina, da često su primarni delikventi izdržavaju kaznu sa već prekaljenim kriminalcima recidivistima jer ih u zatvoru nemaju gdje staviti, ili tu ili nigdje. I da je država jednostavno, vlast ne vodi o tome računa, pravi se da taj problem ne postoji. Pučki pravobranitelj je to iznio, ali to je sada već stvar o kojima je govorio i sam ministar. Iako je pučki pravobranitelj bio nešto malo određeniji u tom smislu da je takvo stanje s obzirom na neadekvatna financijska sredstva i na brojnu populaciju u zatvorskom sustavu da predstavlja ozbiljan sigurnosni problem za državu, a najprije za ljude koji rade unutar samog sustava. Dakle, ovaj prijedlog zakona ima dobra rješenja, on razrađuje postojeća rješenja, ali zato je potrebno osigurati i određena financijska sredstva. Ako malo bolje pogledamo da ta financijska sredstva je potrebno osigurati ne samo zbog postojeće situacije nego iz ovog trenda iz Godišnjeg izvješća državnih odvjetništava onda vidimo koliko maloljetnici učestvuju u ukupnoj masi kriminaliteta sa deliktima nasilja. Da je broj prijavljenih ipak u jednom značajnijem porastu od recimo u odnosu na 2004. godinu, dakle prije nekoliko godina. Da je broj kaznenih djela koje čine maloljetnici upravo povećan ne toliko u imovinskim deliktima koliko upravo u deliktima nasilja. I još ću jednom se osvrnuti na neadekvatnu kazneno-pravnu reformu koja se izriče i koja se provodi prema maloljetnicima. Država i dalje, dakle trenira strogoću na onima koji su počesto žrtva, a koji se počesto i nalaze po našim ne samo kaznionicama nego odgojima, zavodima, centrima, svim onim institucijama koje predviđa ovaj prijedlog zakona gdje se oni susreću s puno iskusnijima, a društvo bi na njih trebalo reagirati na drugačiji način. Dakle, prije svega mjerama liječenja. Evo vidimo da ovdje, čak i iz samog obrazloženja koje predlagatelj navodi, dakle iskustva Engleske, ondje gdje se prionulo radu s maloljetnicima, pogotovo na način način i liječenja, pogotovo ovisnosti, i s jednim humanim pristupom da mladi čovjek osjeti da je nekomu stalo i to je onda najbolji put ka tom njegovom ozdravljenju i uključenju ponovno u društvo. Dakle, ondje gdje su takve mjere bile poduzete do 70% se smanjio recidivizam kod tih takvih takvih osoba. Ali sve to iziskuje određena sredstva. Prema tome ukoliko budemo donosili zakone koji su dobri i kvalitetni, ali za koje nije osigurana adekvatna materijalna potpora oni će daljnje dezavuirati i poštivanje zakona jer donosimo zakone čija primjena onda i ne mora biti osigurana i to je onda loša poruka. To zbunjuje građane sve, a navlastito one prema kojima itekako treba vrlo oprezno postupati. Vidjeli smo da je to uvijek u pitanju jedna i delikatna dob, prije svega i kada su oni žrtve, ali zabrinjavajući mislim da je ovo prigoda da na to također svrnemo svoju ovdje jednu opservaciju u tom smislu da se društvo ne može pomiriti sa ovakvom situacijom i da pod hitno, nažalost izglasan je Zakon o radu na neadekvatan način ljudi, mladi ljudi, promatraju da se u društvu uspijeva mimo zakona, mimo pravila, mimo sposobnosti. Prema tome, sve ono što mladi učine, sve te grozote nažalost normalna su posljedica nenormalnog stanja u državi. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak, uvaženi zastupnik Kruno Markovinović. evo moram reći da je kolegica u eto u svom opisu valjda stanja u zemlji izrekla netočno da država stvara podanike. Pa valjda onda ti mladi podanici pod tim pritiskom postaju delikventi, što nije točno. Jer treba usporediti konačno zemlje tradicionalne demokracije gdje njihovi mladi, opet valjda, podanici su sudionici masovnih ubojstava, dakle daleko više se događa stvari nego ovdje, što mislim trebalo bi ipak. da opravdati sve ono što mladi čine stanjem u društvu i u državi malo je preozbiljna stvar da bi se tako smjelo to reći jer ima puno toga što se događa od delikvencije, od rata

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Ja se pridružujem svima onima koji misle da je ovo dobar zakon i da ga treba podržati. Nemam nikakve dvojbe oko toga, mislim da je na jedan vrlo korektan i kvalitetan način uređuje područje izvršavanja sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena i prekršajna djela. U svojoj kratkoj raspravi ipak bih iznijela nekoliko svojih dvojbi koje su vezane isključivo za buduću primjenu zakona. Mislim da bi se mogao u skoroj budućnosti pojaviti problem upravo vezano za to. Nažalost, čini mi se da nam je to na neki način posao i specifikum, da imamo dobre zakone koje nažalost ne primjenjujemo. Dakle, imamo zakone koji dobro reguliraju određenu problematiku, ali ujedno se počesto pravimo kao da ih nema, odnosno kada god to možemo. Zakon je najvažniji da se provodi i kao što sam rekla vrlo često na tome zapne. Jedna problematika koja na neki način ide u prilog ovome što govorim, dakle imamo zakon a njegova primjena ne da zapne, nego čini mi se da je zabetonirana u njegovom nečinjenju. Nema dugo imala sam u rukama izvješće MUP-a jedne županije za proteklu godinu. I našla sam jedan vrlo interesantan podatak. Kaže da u 2007. godini policija nije zabilježila nijedan jedini prekršaj davanja davanja alkoholnih pića maloljetnicima. U 2008. godini takvih je prekršaja bilo 4, a u prvih 6 mjeseci 2009. svega jedan. Dakle, ima li netko tko vjeruje u ove podatke? Ima li netko da je to realno i da je to stvarno? Pa naravno da ne. I prvo što čovjek zaključi, jest da sustav negdje ne funkcionira, odnosno da se zakon ne provodi. Jer kada govorimo o ovoj problematici koja je vezana za mlade, imamo zakone, mi imamo jako dobre zakone. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji kaže da je zabranjeno davati alkoholna pića maloljetnicima mlađim od 16 godina. Imamo i drugi zakon koji govori o zabrani prodaje i posluživanja alkoholnih pića mlađima od 18 godina, Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti i trgovinama. Dakle, mi danas imamo situaciju da nam se djeca izjašnjavaju u anketama da 44% njih ima naviku opijanja tijekom vikenda, što nije ni čudno, ako uzmemo u obzir ovo izvješće MUP-a. Dakle, naravno da pijenje alkohola kod mladih nije stvar isključivo represivnog aparata, ali ako bismo željeli smanjiti taj broj, jedan od ciljeva bi svakako trebao biti da spriječimo da mladi lako i jednostavno dođu do alkohola unatoč zakonskim zabranama. zakone imamo da bismo ih sprovodili, a ne zaobilazili. Možda vam se čini da sam pomalo skrenula, ali zapravo mislim da je ovo problematika koja je itekako vezana za mlade i za činjenicu da zakone imamo i da je ovaj zakon dobar, ali izražavam svoju sumnju da li će moći biti u potpunosti i primjenjivan. Kada pogledamo što se danas događa među mladima, teško se odati dojmu kao što je kolegica Anitčević-Marinović rekla da da smo kao društvo na neki način zakazali. Mi danas imamo djece koja sve više konzumira alkohol, djeca koja sve više konzumiraju drogu. Situaciju da se dobna granica se sve više smanjuje, sve više je samoubojstva, sve više je ubojstava. Dakle, čini mi se da smo mlade iznevjerili svojom i nebrigom i ne shvaćanjem koliko je važno da budemo i uzor njihovom ponašanju, koliko je važna obitelj i koliko je važna prevencija. Pa na kraju krajeva u Rijeci smo neki dan doživjeli još jedno mučko ubojstvo, jednog mladog čovjeka Aleksandra Abramova. I strašno je zapravo kako je okončan jedan mladi život. Dakle, i Luka Ric i Aleksandar Abramov, to više nije slučajnost, to više nikako ne može biti niti slučajnost, niti iznimka, već dapače oni su naša rekla bih i crna i prilično teška realnost. I pitanje je, do kada ćemo se praviti da to ne vidimo i do kada ćemo kako sam već rekla biti nijemi promatrači? Jer samo da vas podsjetim klub SDP-a je još 16. ožujka prepoznavši ovaj problem među mladima kao jedan od prioriteta dao u saborsku proceduru prijedlog za pokretanje rasprave u Hrvatskom saboru na temu Porast nasilja među mladima u Republici Hrvatskoj. Prosinac je, kraj godine i veliko je pitanje da li će ovaj prijedlog rasprave rasprave doći uopće na red. Mislim da je šteta, mislim da je šteta i da bismo se u odnosu na ovu problematiku trebali malo drugačije ponašati. Mislim da se nebriga nas kao društva i kako je rekla kolegica Antičević-Marinović države, očituje i kroz proračun za 2010. godinu, jer je nažalost u preventivne programe koje bi trebali imati za cilj da do problema niti ne dođe uloženo premalo novca. Da budem konkretnija čak 11 milijuna kuna je za 2010. godinu planirano manje proračunskih sredstva nego li u ovoj godini. Mislim da je to zabrinjavajuće i žalosno je da je nekome uopće palo na pamet da u ovom trenutku u situaciji kada u Hrvatskoj imamo eskalaciju svih ovih problema o kojima sam govorila, a koji su vezani za mlade učinimo ovako nešto. Dakle, štedjeti na djeci mislim da je apsolutno krivo, rekla bih i društveno neprihvatljivo. Polako se približavam razlogu zašto najviše dvojbi imam vezano za primjenjivost ovoga zakona. Držim da je ovaj zakon trebao ići uz reformu sustava socijalne skrbi. Jer sve ono što ste jako dobro predvidjeli kroz ovaj zakon, a što se odnosi na rad centara za socijalnu skrb, mislim da u ovom postojećem sustavu zapravo nije moguće iz jednostavnog razloga što smo morali prilagoditi postojeći institucionalni okvir socijalne skrbi i svakako osigurati educirane kadrove, a znamo jako dobro kako danas stoje stvari sa socijalnim radnicima, sa socijalnim pedagozima i i koliki je zapravo njihov manjak. Dakle, čini mi se da idemo pomalo, iako pozdravljam donošenje ovoga zakona, apsolutno ali mi se čini da na neki način idemo pomalo naopako i da smo, dakle donosimo zakon a onda stvaramo uvjete na neki način za njegovu primjenu. I držim da smo trebali stvoriti preduvjete za primjenu zakona, zaustaviti urušavanje sustava socijalne skrbi, provesti reformu, decentralizirati socijalnu skrb, spustiti je na lokalnu razinu tamo gdje su zapravo potrebe građana pa tako i mladih ljudi događaju. Mislim da se one zapravo tamo trebaju i realizirati. Dakle, imat ćemo dobar zakon bez bez dvojbe. Dakle, ne sumnjam u to, ali hoćemo li ga moći i primjenjivati to je mislim suštinsko pitanje. Hvala vam lijepo. Hvala. Imamo dvije replike. Prvo je uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Nasilje mladih ili nasilje mladalačkih skupina, njihova agresija često je na psihološkoj razini kod njih doživljena kao odgovorno nasilje koje se vrši na njihovim vrijednostima makar, kako oni to shvaćali u svojim glavama. Spomenuli ste alkohol i zaista se tu pokazuje licemjerje cjelokupnog sustava. Mi smo neki dan govorili o drogi. Uzmite mlade skupine, mladalačke skupine onda je alkohol daleko proširenije iako se često radi o kombinaciji. Ali alkohol je u navodnike demokratičniji, lakše ga je nabaviti, jeftiniji je i ne sprovode se zaista one zakonske norme koje bi se trebale sprovoditi. A agresija mladih i njihovo nasilje nije upućeno samo prema drugima i prema zajednici kao takovoj neprilagođenog dijela ljudi koje se agresivno odnosi prema zajednici i drugima zbog toga što se samo osjeća ugroženim, pa makar kažem to bilo samo u njihovoj glavi. Ali radi se o tome da se ta agresija okreće, da je oni okreću prema sebi samima. Spomenuli ste sami porast broja samoubojstava mladih. To je isto vrsta nasilja, vrsta agresije s time što se radi o samodestrukciji. To je krajnja konzekvenca bjegstva od stvarnosti. To je bjegstvo iz života. Mislim da se moramo zamisliti nad tom činjenicom. To je jedno pitanje jedne šire rasprave, ja se slažem koja je socio-psihološka i šta ja znam u koje sve segmente ne zalazi, kulturološka. Ali mi imamo činjenicu da dio mladih želi pobjeći iz nepodnošljivog života onako kako ga oni doživljavaju, a zato smo odgovorni svi mi koji smo stariji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Romana Jerković. Kolega Jurjević, apsolutno se slažem s vama i ne znam da li ste znali kada govorimo o problemu alkohola među mladima da preveliki broj mladih otkrilo je to istraživanje bez problema može doći do alkohola. 88% osnovnoškolaca nitko nije pitao koliko godina imaju, nitko ih ništa nije pitao, dakle 88% mladih je bez problema došlo do alkohola, a 97% srednjoškolaca je vrlo jednostavno došlo do alkoholnih pića. Dakle, mi imamo zakone kao što sam rekla koje na žalost ne poštujemo i ponašamo se čini mi se vrlo, vrlo neodgovorno prema mladim ljudima. Još jedan interesantan podatak ne znam da li ste znali. Na pitanje mladim ljudima gdje ostvaruju svoje prvo iskustvo 88% njih odgovara od onih jel' koji su to iskustvo imali, 88% odgovara da je to učinilo u vlastitoj obitelji. Hvala lijepa. **Jarnjak, Zahvaljujem. Imamo još jednu repliku, a to je uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. o primjeni zakona, u stvari kako mi imamo dobre zakone. Ali postavlja se pitanje i njihove primjene. Mladi u toj primjeni, a počesto kako su zakoni i regulirani, pogotovo Kazneni zakon vide veliku nepravdu. Neki dan mi je prišao mladi Bibinjac. 4 godine je bio u zatvoru zato što je dodao pola šuta jednom drugu i provalio u drvarnicu i uzeo dvije košare smokava. I on je dobio četiri godine, odslužio je sve po zakonu. A šta mislite da ti ljudi ne vide kako se pljačka, kako se otima državna imovina čak i po slovu zakona. Kad bi ti ljudi eventualno i bili procesuirani maksimalno kazna je 10 godina za sve, možete opljačkati svo blago Hrvatske, samo ako to ne učinite ubojitim sredstvom nego s bijelom kragnom, kao kriminal bijelog ovratnika to je 10 godina zatvora. I to mladi ljudi vide, vide tu nepravdu. Ovo što je i kolega Marin o čemu je govorio. To izaziva na jednu na jednu veliku zabrinutost. Na kraju krajeva ne samo nasilje koji oni vrše, nego ta autodestrukcija, broj samoubojstava mladih ljudi na ovako mali broj stanovnika. Pa u svakoj zemlji bi sve snage dignuo na noge, čak i više kad oni idu autodestrukcijom. Ali kakve su poruke iz medija, oglašivanja tih velikih tvrtki. Uništi konkurenciju, potuci ih do nogu. To su poruke, to su vrijednosti, ne zajedništvo. Idemo zajedno nekakvi posao napraviti. Potuci ga, budi bolji od drugoga u svemu, pa na bilo koji način.

obiteljski odgoj, odgoj u školi i nekakve rekla bih tradicionalne vrijednosti u društvu. I zakazali smo, zakazali smo i kao društvo i zakazale su državne institucije. One kao da nisu osvijestile činjenicu da je ovo problematika broj jedan u Hrvatskoj u ovom trenutku. I slažem se također problem je u tome što mi danas osuđujemo nasilnika, ali ne osuđujemo i nasilje koji je postao rekao bih stil života, postao je stil života i zabava pa čak i nagrada. Osuđujemo nasilje među vršnjacima, a ne istražujemo u dovoljnoj mjeri nasilje nad mladima, a da ne govorim što i koliko radimo na prevenciji. Hvala lijepo. Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine ministre, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. pred nama je Zakon o izvršenju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, pa ću ja svoju raspravu usredotočiti na sam prijedlog zakona, odnosno na ono što se sa samim zakonom regulira. I dopustite mi da svoju raspravu započnem jednom mišlju, jednom rečenicom, dakle s kojom ćemo se vjerojatno svi složiti da uspješnost kaznenopravne reakcije društva na kriminalitet maloljetnika ne ovisi samo, dakle ne temelji se samo na ispravnom izboru predviđene kaznene sankcije. Naime, svaka odgojna mjera, svaka sankcija koja ne korespondira sa osobnošću malodobne osobe, sa osobnošću dakle maloljetnika i prilikama u kojima živi, ne samo da nije primjerena, već u pravilu izostaje očekivani uspjeh, izostaje resocijalizacija, izostaje odgoj, izostaje preodgoj, ili pak onaj normalan povratak malodobne osobe u društvu. I upravo zbog toga, i upravo zbog takvog pristupa i ovom problemu, dakle i ovom zakonskom prijedlogu ovaj zakon treba apsolutno poduprijeti i to zbog kvalitete razrade instituta koji se odnose na izvršenje sankcija izrečene maloljetnicima i za kaznena djela i za prekršaje, s jedne strane. A s druge pak strane što se po prvi puta, dakle sveobuhvatno i na jednom mjestu, dakle jednim zakonom, jednim propisom razrađuje gotovo do u detalje ova materija, iako smo do sada imali dakle praksu da je to pojedinim zakonima bilo određeno, a da su se kompletne situacije u životu i u smislu primjene ovih odredaba rješavale i podzakonskim propisima. Dakle, apsolutno podupirem ovaj prijedlog zakona. Samim zakonom se izvršavanje sankcija koje su izrečene maloljetnicima, ali i mlađim punoljetnicima u kaznenom postupku, dakle sankcije se sistematiziraju na odgojne mjere, kazne maloljetničkog zatvora i sigurnosne mjere. Isto tako upravo prema odredbama ovog zakona izvršavaju se sankcije izrečene maloljetnicima i u prekršajnom postupku, koje opet sistematiziramo na odgojne mjere, kazne maloljetničkog zatvora i zaštitne mjere. Izuzetnu važnost predmetnog zakona i potrebu njegovog donošenja pronalazimo u činjenici što u predmetnim situacijama kaznenopravne i prekršajne sankcije izvršavaju prema malodobnim osobama, i to kao posebno osjetljivoj populaciji u okviru koje postupka se treba zaštiti, odnosno jamčiti zaštita temeljnih prava maloljetnika koji su utvrđene s jedne strane i u Ustavu Republike Hrvatske, ali i prava zajamčena preuzetim međunarodnim ugovorima i o već spomenutim, spomenutom ovim raspravama dakle Zakona o sudovima za mladež. Sve institute u smislu razrade, dakle zakona treba sagledavati u okviru prihvaćenih ili prihvaćenog načela koji glasi da je ograničavanje temeljnih prava dopušteno samo iznimno U svakom smislu predviđeni postupak izvršavanja maloljetničkih sankcija i mjera ne smiju ugrožavati njihovo njihovo ljudsko dostojanstvo, dakle ljudsko dostojanstvo malodobnih osoba. Posebno imajući u vidu životnu dob, sa osnovnom svrhom da na maloljetničku populaciju i u ovom smislu treba odgojno djelovati radi resocijalizacije, pravilnog razvoja ličnosti mladih osoba i osposobljavanja za normalan život. Nedopustivi su zabranjeni i kažnjivi postupci koji bi predstavljali bilo kakvo ugrožavanje dostojanstva maloljetnika, njegovo zlostavljanje, mučenje ili ponižavanje. Mislim da je raspravljajući o ovom zakonu bitno naglasiti i iduće, odnosno istaknuti da je u svijetlu provedbe ovog zakona mora sačiniti pojedinačni program postupanja, a koji se temelji na postupku procjene potreba i stupnja rizika od strane multidisciplinarnog tipa stručnjaka. Dakle maloljetna osoba temeljem ovog zakona ne smije, ili u smislu provedbe ovog zakona ne smije postati samo puki broj i statistički broj. Svakoj osobi se ponaosob pristupa multidisciplinarno. Dakle svaka od tih osoba treba i mora imati dakle poseban pristup, poseban program da bi smo samu svrhu ovoga zakona, odnosno ove norme pretočili u ono što želimo, a želimo naravno da se maloljetna osoba što prije izvuče iz te životne situacije, da se ona što prije osposobi u svakom smislu i u mentalnom, i u fizičkom i svakom drugom smislu za normalni život koji bi trebao uslijediti nakon što ona više ne bude izložena izdržavanju kazne zatvora, odnosno ne bude pod direktnim utjecajem same kaznenopravne sankcije. U tom smislu za istaknuti je i to da se maloljetnike razvrstava u odgovarajuće odgojne skupine. Dakle odgojne skupine u skladu sa aktivnostima i mjerama predviđenih pojedinačnim programom postupanja. I upravo taj pojedinačni program postupanja ja uočavam u ovom propisu kao jednu osobitu vrijednost, jednu osobitu kvalitetu, jer pojedinačne mjere postupanja prema svakom od tih mladih ljudi nam zapravo garantiraju uz uz multidisciplinarni pristup, dakle pristup različitog segmenta, odnosno različitih vrsta stručnjaka koji se bave tom mladom osobom, da će krajnji rezultat biti uspješan. Uspješan i za maloljetnika, ali i uspješan i za naše društvo. I na samom kraju, naposljetku valja kazati i to da ovaj zakon predstavlja isto tako usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom vrlo bitno je naglasiti da se ovim zakonom uređuje, odnosno ugrađena su i načela dokumenata Vijeća Europe koji se odnose na maloljetnike, koji je Republika Hrvatska prihvatila. Dakle oni su inkorporirani u ovaj tekst zakona, pa iz tih razloga najvažnije ono što sam rekao u uvodu, ali iz tih razloga, dakle razloga usklađivanja ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Neda Klarić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa državnim tajnikom i suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Ovim zakonom kao što smo već i čuli uredit će se način izvršavanja sankcija, mjera i zaštitnih mjera koje su izrečene maloljetnim počiniteljima kaznenih djela i prekršaja. Izvršavanje maloljetničkih sankcija i mjera nije uređeno također smo čuli posebnim propisom, a radi se o posebno osjetljivoj populaciji i posebno ranjivom populaciji koja je Ustavom Republike Hrvatske na poseban način i zaštićena i uživa posebnu zaštitu. Zakon o sudovima za mladež načelno uređuje izvršavanje sankcija maloljetnicima koji su počinili kazneno djelo, ali postupak izvršavanja i sve radnje koje su neophodne za započimanje izvršavanja ne propisuje. Izvršavanje posebnih obveza, upućivanje u Centar za odgoj, mjere pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u nekoj u odgojnih ustanova, upućivanje u odgojnu ustanovu, i posebnu odgojnu ustanovu i dalje ostaje u nadležnosti Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Izvršavanje mjere upućivanja u kaznenu ustanovu i kazna maloljetničkog zatvora koja se izvršava u kaznionici u nadležnosti je Ministarstva pravosuđa. Ovaj Zakon također predstavlja usklađivanje sa pravnom stečevinom Treba reći da je izricanje odgojnih mjera samo jedna od karika u lancu mjera koje se poduzimaju u cilju sprječavanja kriminaliteta maloljetnika, jednako kao što treba reći da ne zadire u preddelikventno ponašanje nego reakcija slijedi tek tek kada je već došlo do delikventnog ponašanja. Neobično je važan ispravak izvor kaznene sankcija koja će korespondirati sa osobinama njegove ličnosti jednako kao u prilikama u kojima taj maloljetnik ili maloljetnica živi. Ovim Zakonom se maloljetnicima jamči zaštita temeljnih prava a ograničavanje je dopušteno samo u iznimnim slučajevima. Isto tako jamči se tajnost podataka i identiteta. Posebno se ima u vidu mlada životna dob radi njegovog pravilnog razvoja i osposobljavanja za daljnji život pa su zabranjeni i treba naglasiti kažnjivi svi postupci koji bi ugrozili dostojanstvo maloljetnika, zlostavljanje, mučenje ili ponižavanje. Zaštićena su maloljetnikova osobna i imovinska prava koja su u nadležnosti centara za socijalnu skrb. Ono što je vrlo kvalitetno u ovom zakonu, također smo već čuli je obveza sastavljanja pojedinačnih programa zastupljanja za svakog maloljetnika od strane multidisciplinarnog tima stručnjaka. Taj program se prilagođava, naravno on se i mijenja sukladno postignutim rezultatima, ali ono što je vrlo važno i sadržava podršku nakon otpuštanja. Zakon propisuje izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora sa posebnostima u izvršavanju u odnosu na maloljetničku populaciju, pa propisuje boravak na zraku od tri sata dnevno, dok punoljetni počinitelji kaznenih djela imaju pravo na 2 sata dnevno. Isto tako maloljetnika mogu njegovi članovi obitelji posjećivati četiri puta mjesečno i blagdanom, dok punoljetni punoljetni počinitelji kazneni djela imaju dva puta mjesečno i blagdanom. Vatreno oružje nije dozvoljeno primijeniti prema maloljetnicima, kao što nije dozvoljeno primijeniti niti mjeru osamljenja. Uređuje i sigurnosnu mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja i liječenja od ovisnosti. Ovaj Zakon na kraju ću reći, polučiti će dobre učinke, on je dobra podloga za osvajanje i dobivanje bitke društveno neprihvatljivog ponašanja maloljetnih počinitelja kaznenog djela, nametnuti obvezu resornim tijelima u osiguravanju nužnih i većih sredstava bolje kadrovske ekipiranosti i provođenja nadzora. Jamčiti će, nije patetično, Hrvatskoj ljepšu i zdraviju mladost, pa ću rado podržati Konačni tekst ovoga Zakona. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Dino Kozlevac. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre, članovi Vlade, odnosno Ministarstva. Evo dozvolite mi nekoliko riječi, već je dosta rečeno, vjerojatno ću ja nešto i ponoviti, nastojat ću nešto što nije možda danas ni rečeno, ali vrlo je teško reći. Maloljetnička delikvencija ili nasilje prisutno prema mladom populacijom, činjenica jest svjedoci smo i svi ćemo se složiti da je nasilje prisutno i da je u porastu, da je u porastu kako u brojkama, tako bih ja rekao, teško mi je reći riječ kvaliteti nego i žestini nasilja. Prema tome, u potpunosti podsjećam i dalje pozivam da se ovom Visokom domu održi raspravi i popriča o nasilju među mladima, po porastu nasilja, što je Klub SDP-a i predlagao, i ja mislim da je sazrjelo vrijeme da o tome porazgovaramo, i uvjeren sam da neće da neće biti vidljive ni stranačke ne ine razlike po tom problemu koji je definitivno kod nas prisutan. Bez obzira na parolu koju uvijek imamo da na mladima svijet ostaje, da je budućnost na mladima, međutim, činjenica je da je to populacija koja je budućnost i koja dolazi poslije nas i da toj populaciji treba posvetiti dužno poštovanje. Dužno poštovanje, dužno vrijeme i sve ono što ide u jednom društvu da bi osiguralo svoju budućnost. Činjenica je da danas ta populacija izložena nasilju, odnosno izložena je utjecaju, obzirom da svi znamo da je osjetljiva i da je ranjiva, ti utjecaji koji mogu biti pozitivni i negativni, na žalost negativni su agresivniji, negativni utjecaji kojima su danas djeca prisutna je ono što vizualno mogu vidjeti u nasilju, na žalost i putem elektronike, neću reći elektroničkih medija, ali medija i elektronike, danas djeca su prisutna, njima se servira nasilje, dosta liberalno u našem društvu, kroz sve ono što oni mogu vidjeti da li su to tiskovine, nasilje kao jedna metoda obračuna u jednom društvu koje ima problema kao što je naše, a to su gospodarski problemi, pa i naslijeđe koje vučemo iz ratnog perioda su sve uvjeti koji su plodno tlo da jedno dijete jedna mlada osoba, može prihvatiti te negativne utjecaje i negativnosti i negativne utjecaje prihvatiti kao normalno način ponašanja. To je činjenica i ja mislim da ćemo se tu složiti. Obitelj, u obitelji u dijelovima obitelji ima problema, pogotovo u situaciji danas kada su gospodarski problemi prisutni, prema tome, pitanje jedan koliki dio obitelji danas u problemima se može posvetiti odgoju. Odgoj je ključna riječ. Odgoj da, ali kada govorimo o odgoju onda uvijek mislimo o roditelju, o roditelju koji mora odgajati dijete. Međutim, odgoj je kategorija o kojoj mora brinuti cijelo društvo. Prema tome, od obitelji, od odgojno-obrazovnih institucija do udruga i ostalih organizacija, institucija, civilnog društva koja se bavi mladima u pozitivnom smislu do društva i državnih institucija. Nažalost, kada govorim o državi i društvu onda je evo prije spomenuto jedan problem, a ja tvrdim da imamo dosta dobrih propisa, da je problem u provedbi alkohol, točenje alkohola djeci. Prije nekoliko dana smo govorili o drogi, neću ništa više spominjati. Prema tome, jedno dijete danas je podložno tim utjecajima. Pa i tamo gdje sve u obitelji funkcionira, gdje se obitelj može posvetiti djetetu ima velikih problema, pogotovo radi tih vanjskih utjecaja, a kada je obitelj narušena onda sa tim vanjskim negativnim utjecajima onda u pravilu tu dolazi do ozbiljnih problema. Problem je u našem društvu i prije je rečeno i tu ću potvrditi, vezano za rješavanje, odnosno vezano za problematiku neću reći rješavanja, teška riječ, ali problematiku odgoja odgoja i ispravljanja deformacije koja radi negativnih utjecaja dolazi kod mladih su upravo velika uloga ima socijalni sustav, znači sustav socijalne skrbi. Svjedoci smo da tu ima problema, nisu samo financijski problemi nego taj cijeli sustav je potrebno reorganizirati kako bi mogao odgovoriti današnjim potrebama pa u konačnici ne samo mladih nego kompletnog dijela socijale unutar društva. Što se tiče samoga zakona ja ću reći da u osnovi, ne u osnovi nego podržavam donošenje tog zakona. Moram konstatirati da smo ga vjerojatno trebali imati i prije jer taj problem nije započeo danas, no dobro evo jedna pozitivna strana strana EU je upravo ta di moramo i to zakonodavstvo i taj propis usklađivati sa EU. Prema tome, evo ga i tu se pokazuje jedna korist, ali ne spominjem korist radi koristi nego to mora biti radi nas. I taj propis je u osnovi dobar, međutim taj propis će ostati mrtvo slovo na papiru ako se ne stvore svi uvjeti da bi mogli taj propis provoditi. A uvjeti normalno su tehnički, kako u stvaranju prostora, prostornih uvjeta, odnosno smještajnih uvjeta, organizacijskih uvjeta do kadrovskih uvjeta. S tom populacijom, radi se o populaciji ponavljam koja je specifična, i sa tom populacijom trebaju raditi stručnjaci. Nažalost ovaj zakon je, ili na sreću, alat s kojima se pokušava, neću reći preodgojiti jer se preodgojiti nekoga ne može nego te negativne utjecaje ispraviti i jednu osobu koja još uvijek je u fazi razvoja i rasta, ne fizičkog nego rasta rasta kao osobe, još uvijek smo na vrijeme gdje možemo tu osobu ispraviti. I ja u tom smislu shvaćam i to mislim da se svi slažemo radi se o zakonu radi penalizacije da se nekoga kazni nego kao što je i za rješenja moram reći da su dosta dobro unutra da su dosta dobro unutra napisana i riješena, da se radi upravo o onome što je bit sustava, a to je da ispravimo na pravi način uz pomoć tog mehanizma u konačnici koji je i kazna da se taj mladi čovjek, ta mlada osoba dovede opet na pravi put. I u tom smislu podržavam donošenje tog zakona, međutim pozivam sve da ne samo na deklarativnoj razini kad se radi o mladima i maloljetnicima nego tu institucije, društvo, država, vlast mora praktično pokazati svoju volju za doprinos odgoju i omogućavanju uvjeta da mladi mogu izrasti u ljude koji su bili pod pozitivnim utjecajima. A kad to govorim, govorim upravo i kad smo donosili proračun što je netko rekao prije određenog vremena vidjeli smo da određene prevencijske programe koji su sastavni dio pod tim segmentima da li se radi o institucijama, udrugama civilnog društva, državnih institucija, da tu u pravilu volimo proškrtariti, odnosno tu volimo srezati sredstva kad se radi o tim stvarima, a pogotovo u situaciji kad sredstva nema dovoljno. Međutim, tu ne smijemo škrtariti na tim stvarima. Tu moramo dati maksimalno jer vjerojatno ćemo se tu svi složiti ako treba onda se pod navodnicima moram reći u ovlasti odraslih mora nešto uzeti, uzeti, skratiti u takvom proračunu, a u tom dijelu koji se odnosi na mlade, na mladež na djecu ne smijemo škrtariti jer vidimo da su problemi evidentni i radi tih problema koji se danas događaju osjećat ćemo dugogodišnje posljedice kao što i danas osjećamo posljedice jednog dužeg perioda nažalost koji je bio, u konačnici treba reći, i bremenit sa ratom i ratnim događajima, svim onim što je bilo na našem prostoru. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I još imamo jednu pojedinačnu raspravu, uvažena zastupnica Brankica Crljenko. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Kad govorimo o ovom Zakonu o izvršavanju sankcija izrečenim maloljetnicima za kaznena djela ili prekršaje ne možemo ne osvrnuti se na osnovne uzroke koji mlade ljude zapravo navode na činjenje kaznenih djela. To je prije svega poremećaj u ponašanju. Postoji nekoliko definicija poremećaja u ponašanju i ja sam izdvojila jedan koji mi se čini najprihvatljivijim. Koji kaže:, "da je poremećaj u ponašanju djece i mladeži predstavljaju sva ona ponašanja koja na neki način ometaju dijete ili mladog čovjeka u redovnom funkcioniranju te mogu biti štetna i opasna za tog pojedinca ili njegovog okruženje. Takva ponašanja odstupaju od normi uobičajenih ponašanja za tu dob, spol, situaciju i okruženje. Mogu biti prisutna na osobnom planu i u socijalnom okruženju i zahtijevaju stručnu pomoć." Svaki stručnjak koji radi u području zaštite djece i obitelji svakako treba poznavati i razumjeti uzročnike pojave poremećaju u ponašanju djece i mladeži. Analizirajući ovaj zakon, on je u principu dobar i ja ću ga svakako podržati, a u svojoj raspravi fokusirat ću se na jednu mjeru i na eventualne poteškoće u njenoj provedbi u praksi. To je pojačana briga i nadzor. Za odluku o izboru odgojne mjere pojačane brige i nadzora nije primarna težina kaznenog djela. Primarne su prije svega karakteristike ličnosti maloljetnika, odnosno ova mjera se izabire onda kada postoji nada i prognoza da će maloljetnik uspješno izvršiti transformaciju svog ponašanja, kada je prisutna jednostavnija etiologija poremećaja u ponašanju, odnosno kad je riječ o tzv. lakšim slučajevima. I naravno uzima se u obzir karakteristike njegove primarne sredine tj. kada obitelj nije u stanju da sama dovoljno utječe na maloljetnika i kada u obitelji osim uz negativne ima i pozitivnih elemenata, odnosno kad postoji stručna prosudba da sistemski rad s obitelji može dati uspješne rezultate. Te okolnosti su odlučujući razlog za izricanje mjere pojačane brige i nadzora. S obzirom da je … /Govornica se ne razumije. svojevrsni nadzor na slobodi, veoma je prikladan za one maloljetnike koji još nisu formirali čvrst obrazac asocijalnog ponašanja, za one koji su na raskrsnici i one koji su te svoje raskrsnice u životu svjesni. Nije preporučljivo da se ova mjera izriče osobama koje su teško odgojive i koje iskazuju ukorijenjenu i opredjeljenju naviku vršenja kaznenih djela. PBIN u načelu nije primjerena mjera ni za maloljetnike s metalnom retardacijom težim emocionalnim ili psihosomatskim oštećenjima. U tom smislu valja razlikovati poslove oko izvršenja ove mjere i poslove na izvršenju mjere. Poslove oko izvršenja mjere obavlja stručni radnik centra, defektolog, socijalni pedagog, socijalni radnik, psiholog ili drugi stručni radnik pedagoškog ili psihološkog usmjerenja u suradnji sa stručnim timom centra koji je dspecijaliziran za poremećaje u ponašanju maloljetnika ili zaštitu djece, braka i obitelji. Takav pristup ovom poslovima treba osigurati multidisciplinarnost, odnosno profesionalnu kompetentnost i cjelovitost u radu. Poslove na izvršenju ove mjere provodi voditelj PBIN-a. to može biti stručni radnik centra sa navedenom odgovarajućom stručnom spremom ili vanjski suradnik centra s istim ili sličnim stručnim profilom, odnosno sa neophodnom sposobnošću i sklonošću za rad s djecom i mladima. Sadržaj i način provođenja mjere utvrđuje se pojedinačnim, odnosno individualnim programom koji je prilagođen maloljetniku, njegovoj obitelji, mora sadržavati mjere i aktivnosti koje će se poduzimati, naznaku nositelja navedenih mjera i aktivnosti, metoda rada, način izvršenja, te vrijeme poduzimanja mjera i aktivnosti. Ako su maloljetniku uz PBIN izrečene i ostale neke druge posebne obveze, one se također moraju unijeti u ovaj program. Izrada ovog programa treba se temeljiti na detaljnoj analizi ličnosti maloljetnika, socijalno-psihološkoj strukturi obitelji u kojoj maloljetnik živi, uspjeh u školi, načinu provođenja slobodnog vremena i drugim važnim okolnostima koje se odnose prije svega na samog maloljetnika. U tom smislu cilj je s jedne strane eliminirati ili umanjiti sve negativne sile koje utječu na maloljetnika i na njegov razvoj, a s druge strane razvijati sve pozitivne pokretačke snage. Važno je poticati razvoj pozitivno usmjerene slike o sebi, samopoštovanje i socijalne vještine mladih. Voditelj provodi mjeru pod nadzorom i uputama stručnog radnika centra, te smjernicama suca za mladež. Stručni radni centar koji je sudjelovao u kaznenom postupku u pravilu ne bi trebao biti određen za voditelja mjere. Centar je u svakom konkretnom slučaju dužan ocijeniti podobnost voditelja mjere i pratiti njegov rad. Ukoliko ocijeni da nije podoban odredit će drugog voditelja. Može ga promijeniti i na njegov zahtjev i na zahtjev suda, a jednako tako ako maloljetniku u radu ne odgovara određeni mu već voditelj. Voditelj koji radi na izvršenju mjere treba nastojati sa maloljetnikom uspostaviti što čvršći i kvalitetniji odnos suradnje i povjerenja, te ga poticati da bude temeljni nositelj procesa transformacije vlastite ličnosti i ponašanja. On o maloljetniku prvo brine, a tek potom ga nadzire. Svoj autoritet pred maloljetnikom treba izgrađivati na osnovama uobičajene ljudskosti, jednostavne stručnosti, pravednosti, kulturnom i moralnom ponašanju, objektivnosti, stvarnom interesu za probleme maloljetnika i iskrenoj spremnosti da mu pomogne. Samo na taj način može biti u stanju ostvariti pozitivan kontakt s maloljetnikom i otkloniti distancu među njima. Na jednostavna i razumljiv način objašnjavati mu obveze utvrđene programom, kako bi maloljetnik što bolje shvatio i kako bi razumio posljedice u slučaju neizvršavanja datih obveza. S obzirom na porast kaznenih djela među malodobnima, značajan je nedostatak stručnog osoblja u ustanovama socijalne skrbi kojeg ima premalo i za one maloljetnike koji već jesu u tretmanu. Tu se dakle ponovno vraćamo na probleme u sustavu socijalne skrbi, nedostatak stručnih radnika, izostanak multidisciplinarnog pristupa zbog neekipiranosti, odnosno zbog nedostatka stručnih radnika. Ovo je velik i čest i zapravo dugogodišnji problem u centrima za socijalnu skrb i zasigurno problem koji najviše utječe na nekvalitetu rada i njene ovdje navedene i druge uzročnike. Drugi problem, kada govorimo o izvršenju pojačanje brige i nadzora, jer problem nedostatka vanjskih suradnika. To je također čest problem koji susrećemo u sustavu socijalne skrbi. Treći problem, neadekvatna novčana nagrada za rad voditelja. Ovo je samo još jedan u nizu problema na koji nailaze centri koji pokušavaju osigurati kvalitetan i kontinuiran rad na ovoj mjeri. Mladi su lakmus papir društva. Razvojno tinejdžerske godine su doba kada vanjski svijet i svijet vršnjaka postaju mladima najvažniji. Od obitelji su dobili ono što su mogli dobiti, što je ona bila u stanju dati i okreću se vanjskom svijetu da u njemu odgovore na sebi važna pitanja kao što su, tko sam, što mogu, što ne, kakav je svijet u kojem živim, kakva su pravila igre? Oni moraju prevrednovati sliku o sebi i svijetu koji su dobili od roditelja i uspostaviti vlastiti identitet. Zato su tinejdžeri više nego i jedna druga izrasna kategorija osjetljivi na društvo i na njegove vrijednosti, te granice nedozvoljenog i dozvoljenog koje su im postavljene. Zašto više ne uspijevamo postaviti granice dozvoljenog, prihvatljivog i neprihvatljivog, strogo zabranjenog? Mnogi bi na to pitanje ponudili jednostavan

U drugom čitanju dobili smo dvije skupine amandmana. Amandmane Odbora za zakonodavstvo i amandmane zastupnice Lovrin. Ti amandmani su iznimno korisni i u potpunosti se usvajaju. Na kraju rekao bih da smo ovim zakonom, ako ga gledamo u kontekstu Zakona o probaciji i Zakona o izvršenju kazni maloljetnicima, da predstavljaju veliki iskorak. Ali se potpuno slažem sa svima onima koji su istaknuli da će ključni tekst uspjeha biti njihova uspješna primjena u praksi. Hvala vam lijepa. Hvala